Kolega Andrej Hoivik bo zastavil vprašanje ministru za solidarno prihodnost, gospodu Simonu Maljevcu. Izvolite, imate besedo. **ANDREJ HOIVIK (PS SDS):** Hvala lepa, predsedujoča. Spoštovani minister za solidarno prihodnost! 1. februarja letos je predsednik Vlade na znanem koalicijskem vrhu na Brdu napovedal sistem, ki bo omogočal gradnjo tri tisoč javnih stanovanj na leto. Iz proračuna naj bi se namenilo po 100 milijonov evrov letno. Sami ste, minister, takrat dejali, da je dom pravica in ne investicijsko blago. S tem vašim stališčem se strinjam. V letošnjem letu ste namenili 25,5 milijona evrov za dokapitalizacijo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, prav tako v naslednjih dveh letih planirate enako količino denarja. Gre za velike vsote, ki jih delite, rezultatov pa po devetih mesecih delovanja vašega novega Ministrstva za solidarno prihodnost v javnosti ni moč zaslediti. V petek ste bili v moji domači Škofji Loki, kjer ste se sestali županom. Lepo se je fotografirati na projektih, ki jih je pričenjala prejšnja vlada. Zdaj pa me zanima: Kakšen je napredek vaše visoko opevane stanovanjske reforme, ki ste jo vi začrtali kot eno izmed prioritet in je tudi stranka Levica

Hvala za vprašanje. Mislim, da se še vedno strinjava. Vlada se je zavezala, da bo naslovila stanovanjsko področje. Naš cilj je vzpostaviti stabilno, predvidljivo, razvojno naravnano stanovanjsko politiko in v tej smeri delujemo. Res je, da je cilj vzpostaviti sistem, ki bo sposoben zgraditi tri tisoč stanovanj letno, ampak od prvega dneva smo jasno povedali, da je ta cilj od leta 2026 naprej, takrat tudi s financiranjem 100 milijonov iz proračuna. Ta cilj ostaja enak in se ni spremenil. Pomemben korak v letošnjem letu in ključni korak je ravno to, kar ste sami povedali, izvedli smo največjo dokapitalizacijo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije v znesku 25,5 milijona evrov. Ta sredstva so namenjena programu sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot in bivalnih enot ter za gradnjo javnih najemnih stanovanj in neprofitnih najemnih stanovanj v lastni izvedbi Stanovanjskega sklada. Objavo tega razpisa pričakujemo v kratkem. Razpis bo odprt ves čas. Torej, to ni razpis z rokom, ampak namen tega razpisa je točno v tem, da nudi tisto stabilnost v sistemu stanovanjske gradnje, na katerega se bodo lahko zanašali tako lokalni stanovanjski skladi kot tudi občina, med njimi tudi občina Škofja Loka. Tudi o tem smo se pogovarjali županom, o morebitnih projektih, ki bi jih lahko Stanovanjski sklad ali občina speljala v Škofji Loki. Ocena je, da primanjkuje vsaj 200 stanovanj v Škofji Loki. Tako da, s tem postavljamo temelj, gremo po časovnici, ki smo si jo zastavili. To sem ves čas jasno komuniciral. Stanovanja se gradijo, nekaj otvoritev je bilo tudi letos. Gradnje gredo po planu. Mogoče tega niste videli, upam, da boste v bodoče. Z veseljem vas povabim tudi na kakšno tako da greva lahko tudi skupaj, pa vidiva od oskrbovanih stanovanj do ostalih. Nas čaka pa še kar veliko korakov na tem področju, ampak naša zaveza ostaja. Spoštovani kolega, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. **ANDREJ HOIVIK (PS SDS):** Spoštovani minister, zdaj ste pravzaprav ponovili tisto, kar ste februarja na vrhu na Brdu predstavili javnosti. Jaz sem vas konkretno vprašal, kako v tem trenutku kaže s tem opevanim sistemom, ki bo financiral gradnjo teh najemnih stanovanj. Jaz se z veseljem udeležim otvoritev, ki jih je financirala pravzaprav prejšnja vlada in zdaj pač vi režete trakove in se fotografirate. Jaz proti temu nimam nič, logično, da ste zdaj minister, pristojen za stanovanja. Ampak mene zanima, ko ste vstopili v Vlado, ko je bilo ustanovljeno vaše ministrstvo, ste si začrtali tista tri področja – eno od ključnih je bilo stanovanjska reforma. In me zanima:

Nenazadnje, poglejte, tudi v Financah je bil objavljen članek »Simon Maljevac in Črtomir Remec, odklenita že stanovanja na Dolgem mostu«. To pomeni, stanovanja so zgrajena, podpirate jih pa ne, zato ker se kregate, kakšna bo obrestna mera, ali bo profitno ali neprofitno. Glejte, jaz mislim, da s to reformo pač

Kot rečeno, zagotovili smo prvo dokapitalizacijo, ki je osnova novega stanovanjskega modela in iz tega bo v kratkem objavljen razpis, ki bo nudil tisto stabilnost sistemu, torej sistem kot tak se bo začel izvajati v letošnjem letu in posledično tudi nadaljnja gradnja samih stanovanj. Jaz bi bil zelo vesel, če bi na direktoratu zaposlili 20 ljudi, ker jih 20 ne bi bilo dovolj za delo, ki je potrebno na tem področju. Na žalost jih nismo toliko, upam, da jih bomo v prihodnje, ker je to področje še kako pomembno. Ravno tako sem zelo vesel, da imam zelo

Državni zbor izglasuje, da opravimo to razpravo. Nenazadnje je bila to ena izmed ključnih zavez tudi te vladne koalicije, zato ne vidim razloga, zakaj ne bi tudi koalicijski poslanci glasovali za, da opravimo širšo razpravo o stanovanjski reformi. Veseli to pa moram pohvaliti, da ste prvi minister danes, ki se niste izgovarjali na avgustovsko ujmo, da potem te finance niso bile okleščene, ampak pravim, tudi jaz že od lanskega leta spremljam teh 25,5 milijonov evrov letno, ki jih dajete

linearno korelacijo med najemnimi stanovanji in tudi profitnimi stanovanji, da bi država tudi prek, na primer, stanovanjske sheme za mlade, ki jo je potrdila še prejšnja koalicija, torej Janševa, da bi se tako zagotovilo čim več Vidimo, da kljub vsemu cene stanovanj rastejo v nebo. Mislim pa, da se je prav zdaj v tem momentu, v letu 2023 in tudi v 2024, prikazala luč na koncu tunela, kjer morda cene nekako stagnirajo, kljub visoki inflaciji, in je zdaj priložnost, to je nekako tudi dobronameren nasvet, da se res pogleda študije, ki so bile že narejene. Nenazadnje se je vaš strankarski kolega Luka Mesec nanašal na model z Dunaja, da se prekopira te študije, ne da se ustvarja nekaj na novo, in po znanih študijah, ki so brezplačne, pravzaprav se jih najde na spletu, naredi sistem, ki bo res primeren tudi za Republiko Slovenijo. Verjamem pa, to se strinjam z vami, da so birokratske ovire velike, nenazadnje je tudi vaša kolegica Alenka Bratušek dejala, da je velikokrat birokratski sistem tisti, ki onemogoča tudi ministrom, da hitreje poprimejo za delo in se veselim, da bi vsaj vi na vašem ministrstvu te birokratske ovire prepoznali in jih odpravili. Zdi se mi, da si to želijo tudi državljani in državljanke, predvsem pa mladi, ki iščejo svoje prvo stanovanje in tako bodo lahko tudi mladi že imeli družine in bodo imeli topel dom, nenazadnje si stanovanja močno želijo tudi prebivalci tistih področij, kjer jim je odneslo vse. To bi bil tudi prvi korak vašega ministrstva, ki bi dokazoval, da ste s stanovanjsko reformo mislili resno. Hvala. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal v sredo v okviru glasovanj. Kolega Aleksander Prosen Kralj bo zastavil vprašanje ministru za obrambo, gospodu Marjanu Šarcu. Izvolite, kolega. Hvala, podpredsednica. Lep dober dan z moje strani vsem tukaj, ki smo še prisotni in ki poslušamo ta vprašanja! Skratka, minister, v mestu Postojna oziroma v volilni enoti, od koder sem bil izvoljen v Državni zbor, deluje še iz časov Marije Terezije vojaško vadišče. Postojna tako že od tedaj naprej velja za vojaško mesto, tega se spominjamo tudi iz časov nekdanje skupne države, kar se pa odraža v dolgoletnem zgledu, v sodelovanju med lokalno skupnostjo in vojsko. V preteklosti so s strani prebivalcev sicer že prihajale razne pobude o zaprtju tega vadišča, češ da slednji ne spada v urbano okolje, zlasti ne v turistične kraje in podobno, a so zadnje izvedene vojaške vaje, katerih število se v zadnjih letih povečuje, kar predstavlja tudi vedno večjo obremenitev za okolje in za prebivalce, ki živijo v posredni ali neposredni bližini vadbišča, zbile sodu dno. Vojaki naj bi med vajami med drugim kršili odredbo, ki predpisuje pot gibanja z vojaškimi vozili in prepoveduje vožnjo po mestu, izvajali vaje z orožjem velikega kalibra tudi po 22. uri in podobno. Na družbenih omrežjih je moč tudi zaslediti tamkajšnje prebivalce, pozive k protestom pred stavbo Občine Postojna, krajani pa so se pripravljeni obrniti tudi na Ustavno sodišče, saj naj bi jim bila kršena tudi z ustavo zaščitena pravica do pitne vode. Koncentracija železa v tamkajšnjih tleh namreč tudi konstantno narašča, kar predstavlja grožnjo podtalnici. Zaradi vseh teh neljubih dejstev vas, spoštovani minister, sprašujem sledeče: Ali so navedbe krajanov o domnevnih kršitvah resnične? Ali je vadišče Poček namenjeno usposabljanju zgolj slovenske vojske? Ali se med izvedbo vaj lahko omeji uporaba težke kar bi za Slovenijo pomenilo popolno zaprtje takšnega vadišča oziroma ali imamo alternativne lokacije, kjer bi bila postavitev vadišča bolj smiselna?

Hvala lepa za vprašanje. Kot ste že sami ugotovili, je to vadišče tam iz časov Marije Terezije. Seveda sta se vmes vojaška tehnika in način bojevanja spremenila, o tem ni dvoma. Dejstvo je, da ima osrednje vadišče Poček izjemen strateški pomen, kajti brez njega Slovenska vojska ne more izvajati svojega osnovnega poslanstva, ki je tudi zapisano v 37. členu Zakona o obrambi, se pravi, usposabljanje in izobraževanje o vodenju boja za obrambo države. Jaz moram povedati, da sem se takoj po nastopu funkcije tudi srečal tako z županom kot tudi s svetniki. Takrat smo se dogovorili za redna srečanja

oziroma je morala občina tožiti ministrstvo za plačilo NUSZ. Za leto recimo povem, da je to skoraj pol milijona evrov NUSZ, ki ga je občina prejela iz tega naslova. Poleg tega obstaja tudi dogovor med občinami Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica, kako potekajo te vaje in sobivanje zagotovo zahteva veliko potrpljenja. Jaz in celotno in celotno ministrstvo, zlasti pa Slovenska vojska, se zavedamo, da imeti tako vadišče na svojem ozemlju ni mačji kašelj in da prihaja do neprijetnosti, to sem povedal že lani, ko sem bil v Postojni. Izvaja se reden monitoring. Jaz sem že takrat povedal, da lahko zaradi odpravljanja sence dvoma ali česarkoli tudi občina izbere tistega, ki bo izvajal monitoring, ni noben problem, se pravi, da ne bo vtisa, da mi izvajamo tak monitoring, da ustreza nam, lahko občina mirno pove, kdo naj izvede ta monitoring. Potem pa tudi seveda še projekti, ki so dogovorjeni, da jih Slovenska vojska izvede. Mislim, da je šlo za kar kar nekaj projektov, se pravi, konkretno z Občino Postojna je bilo dogovorjenih pet projektov za lansko leto, realizirani so trije v višini 43 tisoč 500 evrov, dva projekta pa še čakamo, da bomo nakazali, čakamo na realizacijo. Se pravi, dejstvo je, da se mi zavedamo in zato tudi z občino sodelujemo na ta način, da denar vsekakor ne more povrniti teh obremenitev zaradi hrupa in vsega drugega, ampak ni nepomembno, da tudi na ta način vlagamo v okolje.

da se tudi streljanje ob sobotah, nedeljah in praznikih ne izvaja, da se nočno streljanje izvaja največ deset dni v mesecu in da se ne izvaja po 22. uri. uri. Jaz osebno bom seveda preveril, kaj se je med to večjo vajo dogajalo, kajti problem so te večje vaje, kjer so zraven tudi sile Nata. Je pa dejstvo, da se Slovenska vojska drži teh dogovorov, vsaj po njihovih podatkih. Moja usmeritev pa je, da je treba te stvari prej tudi bolje skomunicirati, se pravi, ko se bo neka vaja zgodila, čeprav naj povem, da je naslednje leto planiranih samo sedem vaj, prej jih je bilo deset, se pravi število teh mednarodnih vaj se zmanjšuje in naši odhajajo v tujino, tako da so napori narejeni tudi v to smer.

možno na tem vadišču omejiti uporabo težke artilerije? Oziroma če mi lahko še enkrat pojasnite: Kako pomembno pa je to vadišče

Hvala lepa. Kot sem povedal, mi alternative za drugo vadišče nimamo. To je jasno. Če bi jo imeli, bi to že izvedli, kajti mi bi bili najbolj srečni, če bi šli ven iz tega okolja in se ne bi bilo treba kakorkoli soočati s težavami, s katerimi se. To je ena zadeva. Druga zadeva, kot sem rekel, moja usmeritev je, da komunikacija mora biti jasna, da mora biti vojska tudi več med ljudmi, da je treba povedati ljudem. Po mojem mnenju je bila napaka tudi to, da ni bilo, recimo, pred začetkom te večje vaje neke večje tiskovne konference skupaj z občino, da bi se ljudem povedalo, da bi se jih bolj pripravilo in da bi se mogoče kakšne nejasnosti tudi razjasnile. Seveda, teh vaj je čedalje manj. Če pogledamo v preteklost in danes zagotovo ravno v zvezi z zaščito okolja in nevšečnostmi prebivalcev, ki jih imajo, se to seveda maksimalno zmanjšuje, saj so prebivalci oziroma svetniki in tisti, ki so bili na sestanku, povedali, da njih same vaje slovenske vojske ne motijo. Moti jih pač takrat, kadar je vaja mednarodna, kadar letala preletavajo območje in gre za vajo združenih usmerjevalcev ognja. To so mimogrede tisti, ki so lani na Krasu usmerjali letala, da ni prišlo do kakšnega trčenja v zraku, se pravi, to so isti. Zakaj namreč to govorim? Zato, ker nam slovenska vojska včasih paše samo takrat, ko so v blatu z lopatami

Dejstvo je, da se bomo mi v bodoče trudili, da se bo dogovor med tremi občinami in ministrstvom oziroma Slovensko vojsko spoštoval, da bo tudi Slovenska vojska prej in bolj intenzivno komunicirala, se pravi da ljudje ne vedo, ne izvedo, da je vaja šele takrat, ko začne pokati, ampak da da prej vedo, da so pripravljeni. Seveda pa je usmeritev ministrstva oziroma moja usmeritev, da gremo čim bolj naproti prebivalkam in prebivalcem. Seveda pa, kot sem povedal, ni

Hvala za besedo, predsedujoča. Lepo pozdravljam ministrice, ministre, kolegice, kolege! Moja tematika se navezuje na nadvoz pri Trebnjem v kraju Štefan. Gre za nadvoz, ki naj bi potekal nad železnico in reko Temenico, nahaja se dva kilometra stran iz Trebnjega. Večino tega prometa bi šlo od od podjetja TPV, ki je nastalo leta 2017 in je centralno skladišče za to firmo po celi Sloveniji. Tukaj je kamionskih prevozov zelo veliko,

Sedaj poteka ta promet skozi Trebnje mimo cerkve, skozi enosmerno cesto, preko železnice v Trebnjem in s tem zelo obremenjuje promet. Prav je, da je ta firma narejena, hvala bogu, da imamo to firmo, da je še več takih firm, je pa bilo takrat rečeno, da bo ta nadvoz narejen v kratkem času ali skoraj vzporedno s firmo, pa se to zelo odlaga in v konicah je ta promet zelo otežkočen, prav zjutraj, popoldne, tako da krajani in tudi občani pričakujemo, da se ta nadvoz naredi čim prej. Zanima me: Kako je s potekom tega nadvoza? Kako je s projektiranjem, kako daleč je že ta

Najlepša hvala za to vprašanje. Na koncu bo moj odgovor zelo podoben, kot je bil pri dveh, treh kolegih prej. Ampak povem pa lahko, da je 18. 3. 2023 Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo podpisala pogodbo za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, projektne dokumentacije za izvedbo izvennivojske navezave med dvema regionalnima cestama in izvedbenega načrta za preureditev nivojskega prehoda Štefan 2. Rok za dokončanje vseh teh dokumentov je bil že z aneksom nekoliko podaljšan, do konca decembra 2023. Glede na to, da je izvajalec vključen praktično tudi v vse stvari, ki jih je bilo treba delati za železnice zdaj ob sanaciji, pričakujemo, da bo tudi tukaj prišlo do nekaj zamika, ampak kakorkoli, dokumentacijo bomo imeli na mizi in pripravljeno. Kar se pa tiče izvedbe, ta projekt deli usodo vrste drugih projektov, kar pomeni, da se ne ukinja, ni izpadel iz proračuna, ampak se pa dinamika izvedbe nekoliko zamika. Lahko zdaj še enkrat ponovim, kaj so bili tisti prioritetni projekti, ki so ostali v proračunu, tako da še enkrat apel in prošnja, da pač res razumemo, v kakšni situaciji je danes država, razumevanje, da je prav, da smo solidarni do območij, ki jih je prizadela ta najhujša naravna katastrofa v zgodovini Slovenije in da bodo pač potem z nekoliko zamika prišli na vrsto seveda tudi ostali projekti in eden izmed njih je tudi ta, o katerem me sprašujete.

ne ustavljata. Stvari bodo pripravljene in tudi odvisno od tega, kako hitro in učinkovito bo tekla sanacija, bomo že ob pripravi rebalansa za leto 2024 mogoče lahko kakšen projekt, ki ga je bilo zdaj treba časovno zamakniti, spet, bom rekla, pripeljali bolj v sedanjost. Ne upam pa v tem trenutku oziroma zelo neodgovorno bi bilo, da bi pa v tem trenutku obljubljala na pamet, se pa zavedam, ni to edini projekt, ki je lahko tudi ekstremno nujen za tisto območje in vam verjamem, da je ta, ki ga zdaj omenjate, eden od teh, ne samo to, da je bil obljubljen, ampak da bo bistveno izboljšal tudi varnost na tistem območju. Jaz lahko dam besedo, da ko bomo imeli mogoče še malo bolj jasno sliko glede sanacije na cestni infrastrukturi, imamo kar zelo jasno, celo do centov natančno imamo notri v proračunu že navedene projekte, na drugih področjih niso imeli projektov tako pripravljenih, tako da bomo sigurno v naslednjem letu in potem v letu 2025, sem prepričana, lahko kakšno stvar, ki jo je zdaj bilo treba malo zamakniti, pohitrili.

Prav zaradi varnosti, kakor ste sami dejali, je ta projekt za našo občino zelo pomemben, zato si želimo, da se opravi tudi razprava na to tematiko v Državnem zboru. Hvala lepa. Najlepša hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo 18. oktobra 2023 v okviru glasovanj. Poslanec Zoran Mojškerc, imate besedo, da zastavite vprašanje

Država oziroma vaše ministrstvo s spremembami pravilnika zvišuje standarde za izvajanje pouka, kar je sicer dobro, pa vendar v veliko primerih osnovne šole ne morejo slediti tem standardom, ker enostavno nimajo prostorov za to. V zadnjih desetih letih, z izjemo dveh let nazaj, država ni objavila razpisa za gradnjo novih šol oziroma razširitev obstoječih, tako breme zagotavljanja ustreznih prostorov za naše otroke pade na občinske blagajne, ki pa posledično ne zmorejo zagotavljati ostalih investicij iz svoje pristojnosti, tu mislim predvsem cestno in ostalo družbeno infrastrukturo. Zato me zanima: Kdaj se predvideva razpis za gradnjo oziroma razširitev osnovnošolskih kapacitet in v kakšni procentualni višini lahko občine predvidevajo sofinanciranje? Hvala.

Ministrstvo za izobraževanje, kolikor lahko, seveda sofinancira tudi občinske investicije v vrtce in osnovno šolo, v skladu z Zakonom o financiranju občin. Je pa to seveda vedno zgolj pomoč občinam pri realizaciji teh investicij,

imamo tudi primerne standarde, ki veljajo in se ti standardi verjetno z leti tudi izboljšujejo, dograjujejo. Seveda pa je treba biti pri tem vedno pazljiv, ker navsezadnje včasih mislimo, da so to kar neke danosti, ki so samoumevne, v resnici je tu potrebnih kar veliko naporov, da dosežemo take standarde in tak nivo v samem šolstvu oziroma v vzgoji in izobraževanju. Kot veste, imamo odprtih kar nekaj, kot ste sami omenili, leta 2021 je bil narejen razpis, s tem je odprtih še kar nekaj investicij, nekaj se jih bo zaključilo letos, nekaj se jih bo še naslednja leta, ampak tukaj so v bistvu na obeh straneh določene zadrege, namreč na naši strani bo zdaj prišlo do tega, da bomo morali dejansko nekoliko upočasniti vlaganje v ta področja prav zaradi tega, ker moramo seveda sredstva dati na področja, ki so bila poplavljena. Tam so jasno nekateri interventni ukrepi, ki so bistveni, življenjsko pomembni zato, da sploh deluje in funkcionira življenje na teh območjih. Na drugi strani imamo šole, ki pa bi jih želeli čim prej tudi mi sami dograditi in vzpostaviti določen nivo dela v njih, tako za otroke kot tudi za zaposlene. Predvidevamo sicer, da bo verjetno treba tudi zaradi tega, ker nekateri zamujajo z izvajanjem del, ta razpis podaljšati še v leto 2025, čeprav nismo imeli tega namena, ampak tudi zaradi tega bo to potrebno. V vsakem primeru bomo pa v letu 2024, to je takrat, ko je zadnje leto izvajanja tega razpisa za te investicije, ki tečejo, že iskali po terenu odgovore na vprašanja, kje in kaj je treba opraviti po posameznih občinah in na katerih šolah. Na osnovi tega upamo, da bomo dobili določene podatke, koliko sredstev bi potrebovali za naprej in kdaj bi šole seveda dejansko to lahko izvedle, ker se bojimo, včasih imamo kakšne primere, ko se recimo šola oziroma občina prijavi na nek razpis, v bistvu še nima pripravljene vse dokumentacije, kot bi morala biti. biti. Natančno, koliko sredstev bo in kakšen bo potem tisti urnik delovanja naprej, to bi težko rekel, ker bo verjetno to odvisno pač od same postavitve

Gospod minister, hvala za odgovor, ampak se mi zdi, da ste se vi bolj dotikali zgodovine, kaj je bilo narejeno in kaj zdaj financirate iz preteklih razpisov. Če lahko jaz zdaj govorim za našo občino Logatec, iz katere prihajam, mi smo na enem razpisu dobili sredstva, posodobili, nekaj oddelkov smo dobili iz tega naslova, ampak kaj se je izkazalo po tej obnovi? Da so ti prostori še vedno premajhni. Ravnokar zaključimo en prizidek, pa se že pojavi potreba po novem. Tako, da bi še enkrat prosil ... Potem pa

skozi in skozi zmanjšuje ta sredstva. Res bi prosil za odgovor na vprašanje: Kdaj v prihodnosti načrtujete podoben razpis in kakšen bo procent sofinanciranja? Hvala.

Tudi v vašem primeru, ko imamo novogradnjo enote vrtca Kurirček, je torej mišljeno, da bo verjetno potekalo financiranje, torej za letošnje leto 2023 2024 in 2025, po načrtih. To pomeni, da se tukaj vidi, da smo dejansko marsikaj zaključili v letu 2025 oziroma če pogledamo širše v Sloveniji,

Najlepša hvala. Želite postopkovno? Ne želite. Poslanec Žan Mahnič, imate besedo, da zastavite vprašanje ministrici za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek. Izvolite. Hvala, podpredsednica. Kolegice in kolegi, spoštovana gospa ministrica! Vprašanje, ki sem ga najavil, je: Kaj bo z infrastrukturnimi projekti, za katere je vlada Janeza Janše že zagotovila finančna sredstva, vlada Roberta Goloba pa jih je že s prejšnjim rebalansom in proračuni, se pravi še pred poplavami, odvzela? Jaz bom spraševal malo drugače kot kolegi. Ne boste mi mogli odgovoriti, da je bilo to zaradi poplav, ker se moje vprašanje nanaša še na prejšnje proračune, zdaj v teh je pa itak katastrofa. Skratka, v mojem volilnem okraju sem vas že opozoril na najbolj problematične cestne odseke. Eden najbolj nevarnih je cesta Gorenja vas–Hotavlje. Zadeva je bila taka, vlada Janeza Janše za leto 2024 milijon, vlada Roberta Goloba nič evrov. Za leto 2025 vlada Janeza Janše milijon, vlada Roberta Goloba 150 tisoč evrov. 2026, vlada Janeza Janše milijon in pol, vlada Roberta Goloba 800 tisoč evrov, v sedanjem proračunu nič,

vlada Janeza Janše, letos bi moralo biti 676 tisoč, spremenili ste še pred poplavami na 88 tisoč. Potem, naslednje leto 118 tisoč, vi potem 365. Sedaj bo naslednje leto samo 69 tisoč evrov in potem leta 2025 23 tisoč evrov. Izredno nevaren cestni odsek. Po prejšnjem poteka velika trasa Maratona Franja, po tem poteka mala trasa Maratona Franja. Ena izmed najbolj obremenjenih cest je Sorica, Soriška planina, gospa ministrica. Mi smo pripravili od leta 2024 do 2026 investicij za praktično tri milijone evrov, da se ta cesta uredi.

enako vsa sredstva, ki ste jih sedaj še dodatno zmanjšali oziroma črtali na nulo za cesto Podlubnik–Praprotno. Gospa ministrica, zanima me: Zakaj so tarča zmanjševanja, če se nanesem še na moje prejšnje kolege, tako imenovani desni volilni okraji oziroma volilni okraji in občine, kjer smo izvoljeni poslanci iz Slovenske demokratske stranke in iz Nove Slovenije? Šel sem gledat par infrastrukturnih projektov od poslancev iz koalicije. Še vedno je notri denar, nekateri se celo pospešujejo. Pozdravljam, pravilno je, ampak menim, da enostavno pri cestah ni levih, ni desnih. vlada je dajala vsem županom, zato so jo hvalili tako levi kot desni. Zanima me, gospa ministrica: Ali lahko vendarle pričakujemo, da se bodo ti najbolj nevarni cestni odseki uredili v naslednjih dveh, treh letih? na začetku najprej odločno zavračam ta vaša namigovanja. Na žalost so bili enako prizadeti, v narekovajih, župani in ljudje z leve, desne, tam, kjer poplav ni bilo. Kar se tiče zmanjševanja že v rebalansu 2023 za konkretne tri odseke, se pravi, Gorenja vas–Hotavlje, Gorenja vas–Hodoš, sem prav No, skratka, to drugo in cesta na Sorico. Drugega kot to, da projekti niso bili pripravljeni, jaz razloga ne vidim. In če se strinjate, vam za te tri

Kaj pospešujemo? Sanacija zidov in brežin Trebija–Sovodenj, pa bom naštela samo največje. Potem je obvoznica Železniki, ureditev ceste Češnjica–Rudno, sanacija brežin, usadov in ceste Davča–Novaki, sanacija usadov in ceste Sorica, potem je obvoznica Žiri, ureditev ceste Pečnik–Žiri, rekonstrukcija ceste pri Selu pri Žireh. Skratka, za 9 milijonov 900 tisoč je teh projektov, tako da je absolutno prav, da je na tem območju na tem območju projektov toliko, kot bi si jih mogoče želel katerikoli drug, kot vi pravite, levi župan ali pa levi poslanec, ampak jaz sem tista, ki to zagovarjam. To so območja, ki so bila prizadeta in je prav, da dobijo na nek način prednost v letih 2024 in 2025. Če pa nekdo v proračun napiše, da bomo porabili milijon, pa projektov ni na mizi, nam pa tudi tista številka 1 milijon, 5 milijonov ali pa 10 milijonov ne pomaga. projekte, za katere ste me spraševali, zakaj smo jih spreminjali že v letu 2023, se pravi ob rebalansu proračuna, vam, če se strinjate, dam pisni odgovor. Tukaj pa vam povem, da to področje, od koder vi prihajate, oziroma še malo širše, od Škofje Loke gor po obeh dolinah, res ni zapostavljeno, še več, sredstva se v letu 2024 za projekte na tem območju še zvišujejo, pa dodajam, kar je prav.

na ministrstvu in na direkciji, je občina Gorenja vas - Poljane znana kot občina, ki projekte izjemno dobro pripravi. Ko sem vprašal na direkciji, kje stoji Gorenja vas–Todraž, odgovor je, ni denarja za odkup zemljišč, se pravi je projekt pripravljen, in je. Ko sem jih vprašal, kaj je problem s cesto Gorenja vas–Hotavlje, ni denarja za odkup zemljišč. Se pravi, projekti so pripravljeni, denarja za odkup zemljišč in bi potem lahko šli v gradbeno oziroma v razpis, pa ni. Drži, hvaležni smo za vsake projekte, ampak primerjava je dokaj jasna. Dejali ste – 10 milijonov evrov. To je investicija v tri občine v okraju. V času naše vlade je samo moja občina dobila 18 milijonov evrov, se pravi je razlika, kam se kaj vlaga. Te ceste, gospa ministrica, pa sem izpostavil zaradi tega, ker so to najbolj nevarni cestni odseki in ker potekata tukaj veliki in mali

Slovenija bo prejela pomoč iz solidarnostnega sklada, kjer bo na voljo 400 milijonov evrov, 100 letos, 300 drugo leto. Slovenija prav tako lahko zaprosi za 2,7 milijarde evrov iz naslova evropskega svežnja za okrevanje in odpornost Next Generation EU, največji vir pa je reprogramiranje obstoječih kohezijskih sredstev v višini 3,3 milijarde evrov, ki so že bila dodeljena. Skupaj je to, gospa ministrica, 6,4 milijarde evrov in če so občine prijavile za 2 milijardi in pol evrov škode, Direkcija za cestno infrastrukturo pa 1 milijardo, je tukaj potem samo vprašanje, kdo in kako ta denar črpa, ali pa če ga ne, in kako se bo zadeva prerazporedila. Ne morejo pa vsa ministrstva govoriti, da bo šlo

Za 360 milijonov je projektov v tem trenutku v Načrtu razvojnih programov za sanacijo oziroma nadgradnjo na poplavnih območjih. Seveda je notri tudi novogradnja Mežica–Črna. Zdaj se že malo ponavljam, če mislite, da to ni potrebno in da je bolj potrebna Gorenja vas–Hotavlje, pa naredite tak amandma, pa bomo videli, če bodo poslanci to podprli. 400 milijonov je tega solidarnostnega sklada. Jaz sem vam povedala, da imamo mi 360 milijonov v letih 2024 in 2025. Ko pa govorite o posojilih in o kohezijskih sredstvih, pa malo mešamo jabolka in hruške. Iz Načrta za okrevanje in odpornost se ceste ne smejo, poudarjam, ne smejo, za železnice smo pa zaprosili oziroma projekte dali v ta del za posojila in enako velja za kohezijo. Iz kohezijskih sredstev praktično ni financiranja cest, ampak samo železnice. To se ne da preprosto sešteti. Mislim, da smo naredili maksimum, kar smo. Za ta posojila je treba projekte končati do sredine leta 2026, se mi zdi, tako da smo bili pri tem realni.

poplavah namenjeno kar nekaj denarja. Te tri projekte, iskreno povem, ne poznam vseh projektov z vašega področja tako na pamet, da bi to znala [povedati], pripravili bomo pisni odgovor in potem pogledali, kaj je razlog.

Cest se ne sme financirati, lahko pa financirate marsikaj drugega iz teh sredstev, kar pa potem iz integralnega proračuna ni potrebno in lahko gre denar za ceste. Ampak seveda takrat, ko ste zadeve spreminjali, se je prijavljalo mehke vsebine, kar pa se seveda še vedno lahko popravi. Veseli me, da ste omenili kolesarske steze. Mi smo imeli z direkcijo in Razvojno agencijo Sora mi je bilo rečeno, da bo letos razpis, prihodnje leto pa gradnja kolesarske steze od Škofje Loke do Poljan. Potem pa zdaj gledam, Loška kolesarska pot, občina Gorenja vas – Poljane, od 2024 do 2027 nič evrov

rekel je, vse, kar je v NRP, in vse zadeve, ki stojijo, se bodo izvajale. Potem je bilo pa še pred poplavami v rebalansu za leto 2023 to spremenjeno in glej ga zlomka, ravno na tistih treh cestah, na katere sem ga takoj na začetku mandata opozoril, da so res nujno potrebne in da smo tudi za to zagotovili sredstva, da se izpelje, ravno tam je ta vlada znižala postavke še pred poplavami, še pred tem rebalansom, ki je zdaj predlagan in ni sprejet. Meni to, oprostite, enostavno smrdi po tem, da je nekdo, predvidevam lahko, kdo, ne verjamem, da ste bili to vi, naročil, da je treba določenim projektom vzeti denar. Toliko časa sva oba, gospa ministrica, v politiki, da veva, prvič, da se to da, in drugič, da se to počne. Ampak jaz bi vas resno prosil, da v tem pisnem odgovoru pokažete neko svetlo prihodnost, kajti kmalu po 1. januarju bodo potem prišli organizatorji Maratona Franja na našo občino, da se bomo pogovorili, kako bo zadeva potekala. Ne vem, lahko se to omeni tudi na ministrstvu, kajti lansko leto so bili ob cesti prijazni transparenti Kolesarji in občani si zaslužimo boljšo cesto. Letos mi moji občani pravijo, da junija, ko bo potekala Franja, ob cestah ne bo več samo transparentov. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal v sredo 18. oktobra v okviru glasovanj. Kolegica dr. Tatjana Greif bo zastavila vprašanje ministru za notranje zadeve, gospodu Boštjanu Poklukarju, ter ministrici za pravosodje dr. Dominiki Švarc Pipan. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovani minister, spoštovana ministrica! Vrstijo se procesi proti pravici žensk do splava, javne molitvice moških na kolenih, shodi pred porodnišnicami, tudi napadi na parade ponosa in podobno. Gre za protiustavne politične kampanje, v ozadju katerih stoji RKC in ki pomenijo zlorabo religije za za politične cilje. Pravica do splava je v Sloveniji ustrezno urejena, število posegov se iz leta v leto vztrajno niža. Pravica do splava ni družbeni problem, so pa velik družbeni problem napadi na to pravico in spolna zloraba otrok, posebej zlorabe v cerkvi. Z organiziranimi shodi proti ustavnim pravicam žensk, cerkev, znotraj katere se dogajajo spolne zlorabe, preusmerja pozornost od svojih zločinov na splav v lažni skrbi za zarodke. Raziskave neodvisnih medijev kažejo, da za shodi nasprotnikov pravice do splava stoji hobotnica različnih organizacij, ki jim je skupno to, da so registrirane na naslovih cerkvenih organizacij in ki jim tudi zagotavljajo sredstva za delovanje. Sprašujem: Kako lahko organizacije, ki eklatantno, načrtno in zavestno delujejo proti Ustavi Republike Slovenije, dobijo uradno dovoljenje za takšne javne shode? 297. člen Kazenskega zakonika prepoveduje javno spodbujanje sovraštva, nasilja in nestrpnosti in vendar nihče, ne policija, ne tožilstvo, ne sodstvo, ne ukrepa proti javnemu širjenju sovraštva, nasilja in nestrpnosti, proti kratenju pravic žensk in proti ustavnemu delovanju na teh shodih. Ali so organi pregona sploh že kdaj ukrepali proti organizatorju tovrstnih shodov v zvezi s kršenjem 297. člena Kazenskega zakonika in zakaj ne? Hvala.

ponovim in podprem vaše besede, ki so pravzaprav zadele pomembno vprašanje, namreč pravica do splava in tudi vse ostale reproduktivne pravice so v slovenskem ustavnem redu zagotovljene ustavne človekove pravice in v resnici o njih pravzaprav ne bi smelo biti več debate in dovolite, da uvodoma tudi sama povem, da najostreje obsojam kakršnekoli politične izraze, ki so uperjeni proti ženskam, ki se iz takih ali drugačnih razlogov odločajo za splav, na način, ki spodbuja nestrpnost ali izraža nasilje ali žali ali kakorkoli drugače spravlja v stiske ženske ali pare,

prav tako ščiti pravico do svobodnega zbiranja, do mirnih protestov in seveda tudi do svobode izražanja drugačnih, različnih stališč. Gre seveda za enega od osnovnih postulatov sodobnih ustavnih redov. Spet po tretji strani, kajti to je never ending debata, kot bi rekli, ima pa seveda tudi svoboda izražanja svoje meje. Kot ste že sami omenili,

Sorazmerno prepoved sovražnega govora v takšnih situacijah določa tudi slovenska zakonodaja, to ste tudi sami omenili, in najbolj odklonski in zavržni primeri, pojavi sovražnega govora so predpisani oziroma inkriminirani kot kaznivo dejanje v 297. členu Kazenskega zakonika. Sami ste sicer podali oceno, da slovenski pravosodni sistem v takih primerih ne deluje dobro. Dolga leta je bilo vprašanje, ali je inkriminacija v 297. členu KZ ustrezna in je bila tudi v tožilski praksi oziroma v praksi pregona tudi pred sodišči lahko interpretirana različno. Vendar pa je bila leta 2019 sprejeta pomembna sodba Vrhovnega sodišča, ki je te nejasnosti odpravila potrdila široko interpretacijo obsega inkriminiranih dejanj oziroma oblik sovražnega govora, tako da se od takrat naprej pravzaprav na tem področju tudi sodna od tiste sodbe iz 2019 pa do sodbe, ki je bila nedavno potrjena zaradi storitve kaznivega dejanja z uporabo grožnje po 297. členu, ki jo je Vrhovno sodišče v zvezi s tem kaznivim dejanjem tudi potrdilo. Naj povem, da imamo pri pripravi Kazenskega zakonika oziroma sprememb Kazenskega zakonika, ki ga trenutno pripravljamo na Ministrstvu za pravosodje, na mizi tudi predlog določenih izboljšav same določnosti in jasnosti zapisa 297. člena. Kar se pa tiče vprašanja tožilske in sodne prakse, gre za neodvisno sodstvo in za samostojni organ tožilstva, kjer seveda ministrstvo ne more posegati v politiko pregona. Tak je pač slovenski sistem. Je pa z vidika ministrstva pomembno, da tukaj krepimo, in to tudi aktivno počnemo, res pospešeno, izobraževanje in usposabljanje tožilcev in sodnikov, pa tudi odvetnikov, na tem Odločitve o pregonu ali pa ne pregonu so pa seveda na organih pregona. Naj za konec samo še omenim, ne bom razlagala, ker dobro poznate, seveda novelo, ki ste jo na naš predlog prejeli poslanci letošnjo pomlad, ki pa v 49. členu dodaja kot posebno obtoževalno okoliščino, tudi kadar je kaznivo dejanje, katerokoli, storjeno iz diskriminatornega ali sovražnega nagiba, tako da možnosti za pregon so, glede samih odločitev pa je ta odločitev pridržana pristojnim organom. Hvala.

in spontanega protishoda 7. 10. 2023, v tem primeru policija ni zaznala kaznivih ravnanj, niti ni bila kasneje podana oziroma sprejeta naknadna prijava in prav tako je javni shod, javna molitev rožnega venca, ki je potekal 13. 10. na Kongresnem trgu, potekal v skladu s prijavo in ni bilo nasprotnikov, ki bi molitev motili oziroma izvrševali

gibanje nasprotnikov pravice do splava iz ozadja finančno, materialno in kadrovsko podpira tako slovenska katoliška cerkev kot tudi evangeličanska cerkev iz ZDA, in to na način, da se zakriva vse sledi denarnih tokov. Gre za politično delovanje verskih skupnosti, ki prek posrednikov pritiskajo na politiko države za dosego svojih ciljev. V skladu z ustavno ločitvijo države in verskih skupnosti bi morala veljati prepoved tudi takšnih oblik prikritega financiranja političnih kampanj, ki jih izvajajo verske skupnosti. Naša zakonodaja je tu sila pomanjkljiva. Priča smo pravni neurejenosti financiranja političnih kampanj verskih skupnosti.

Ministrstva za pravosodje. Ne vem, ali je v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve, bo minister povedal, če bo želel, ampak ni v naši pristojnosti, seveda je pa možno pobude za takšno zakonodajo dajati tudi s strani poslancev. Naj morda o tem dodam samo še to, kar ste spraševali glede samega pregona. Naj opozorim, da so to kazniva dejanja, ki so pregonljiva po uradni dolžnosti in za takšna kazniva dejanja lahko pobudo za pregon poda tudi vsak državljan.

Hvala lepa. Če zaznavate kakršnakoli kazniva dejanja, jaz predlagam, da čim prej obvestite policijo na številko 113 ali pa na anonimno telefonsko številko. Vsak državljan, tako kot je ministrica pojasnila, ima

Hvala lepa. Spoštovani minister, lep pozdrav! Tokrat sledi vprašanje glede napovedane novele Zakona o tujcih. Vem, da se ta novela pripravlja, ne vem sicer točno, kdaj bo prispela do nas, to nam boste vi pojasnil. tudi, na Vladi ste zaradi povpraševanja Ustavnega sodišča ministrom predlagali, v bistvu ste jim nekako neinformirano predlagali, če se malo diplomatsko izrazim, oceno, da so spremembe Zakona o tujcih in Zakona o mednarodni zaščiti, ki jih je marca 2021 sprejela prejšnja Janševa koalicija, skladne z ustavo, čeravno je kar nekaj ministrov te vlade podpisanih pod zahtevo ustavne presoje ustavno spornega 10.a in 10.b člena zakona, po katerih lahko Državni zbor v primeru spremenjenih razmer na področju migracij razglasi stanje tako imenovane kompleksne krize in tujcem praktično onemogoči dostop do azilnega postopka, kar pa je v popolnem nasprotju z mednarodnimi konvencijami in tudi z našo ustavo. Slovenska ustava in mednarodno pravo namreč velevata, da ima vsak posameznik pravico vstopiti v državo in zaprositi za varstvo, pristojni organi pa mu morajo zagotoviti pošteno in učinkovito individualno obravnavo. Določbe o kompleksni krizi nedvoumno suspendirajo ta načela, kar pomeni suspenz mednarodnih konvencij o statusu beguncev. Da si bomo lažje predstavljali, kaj institut kompleksne krize pomeni v praksi, ob razglasitvi kompleksne krize so policiji v tem času podeljena povečana pooblastila. V skladu z njimi bi lahko policisti suvereno presojali, se pravi, sami presojali, ali je tujec, ki je nezakonito prečkal državno mejo, upravičen zaprositi za azil in ga v nasprotnem primeru vrnili v sosednjo državo. In seveda, ko se je to zgodilo, takrat pod Janševo vlado, so nevladne organizacije takoj ostro odreagirale, tudi varuh človekovih pravic je sam sprožil ustavno presojo, podal celo prijavo o tem precedensu na Evropsko komisijo. Naj vas spomnim še to, da je bil podoben zakon sprejet na začetku leta 2017, Ustavno sodišče pa ga je leta 2019 v delu, ki je določal, da lahko policija na meji zavrača prošnje za azil, brez individualne obravnave razveljavilo.

Hvala lepa, spoštovana gospa poslanka. Naj pojasnim, da smo pripravili spremembo Zakona o tujcih, in sicer novelo, kjer želimo nadomestiti pogoj znanja slovenskega jezika na vstopni ravni A1 v postopkih podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine, ponavljam, zaradi združitve družine, in tukaj želimo dati znanje na tako imenovano temeljno sporazumevalno raven. Tukaj smo ugotovili, tudi na podlagi integracijske strategije, ki so jo pripravljali vsi resorji in v katero so vključene tudi nevladne organizacije oziroma predstavniki nevladnih organizacij, da za potrebe začetne integracije zadostuje poznavanje in razumevanje slovenskega jezika na temeljni ravni. S tem vseeno pridemo malo naproti tujec s tem znanjem lahko nadgrajeval svoj tečaj, ampak vseeno, to je kar velika, velika sprememba, še enkrat, zaradi združitve družine. Kar se tiče izvajanja programov na preizkusu A1 ugotavljamo, pravzaprav ni dovolj izvajalcev, zato smo tukaj tudi nekoliko spremenili sam kriterij in merila za nov izobraževalni program, in sicer se bo standard znanja jezika preveril z obveznim preizkusom znanja ob zaključku tečaja, ki ga bo določil minister, pristojen za izobraževanje. Obvezni preizkus znanja slovenskega jezika bo temeljil na sporazumevalni ravni, kjer bodo organizacije, ki bodo to izvajale, bodisi javno veljavni izobraževalni programi za odrasle bodisi neformalni izobraževalni programi

do enkratnega brezplačnega preizkusa znanja slovenskega jezika, za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje pa ostaja zgolj opravljen izpit na nivoju

za notranje zadeve oziroma temeljni vir bodo skladi Evropske unije. Tukaj sem vesel, da smo prišli do te rešitve, zato jo tudi noveliramo v tem zakonu. In pa seveda integracijska strategija, ki je bila predstavljena tudi

v Slovenijo, v tej zgodbi, kjer se želijo nenazadnje integrirati, s sabo pripeljejo tudi družino, na nek dober način, lažji način, kot je bil do zdaj, gre država naproti. Jaz sem pravzaprav vesel, da nam je uspelo skupaj z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje

Spoštovani minister, jaz sem vas predvsem spraševala o 10.a in 10.b členu. Jaz sicer pozdravljam, da boste v svoji noveli nekako ene stvari izboljšali napram prej, ampak vendarle, na to mi pa sploh niste odgovoril.

pustili notri dva člena, ki sta zelo ustavno sporna in kjer se je sodišče že leta 2017 v praktično identični stvari že izreklo in lahko pričakujemo, da se bo tudi tukaj. Jaz tega res ne razumem, da mi ne odgovorite. Kar se tiče integracijske strategije, njen rok je seveda ta mesec, da jo morate finalizirati. Sprašujem: Zakaj ste od 54 predlogov nevladnih organizacij upoštevali samo 8 predlogov? Verjamem, da bo dobra, lahko bi bila morda še boljša, če bi upoštevali še več.

Hvala lepa. Nujno novelo dejansko delamo samo zaradi področja integracije, zadnjič sem vam že odgovoril kar se tiče 10.a ali in 10. b. člena Zakona o tujcih. Verjamem, da v tej materiji nove novele, ki jo bomo tukaj dali, odpiramo samo ta del, ki se nanaša na to jezikovno znanje v naslovu združevanja družin. Kar se tiče vključevanja v integracijsko delovno skupino, pravzaprav v obeh delovnih skupinah je bil predstavnik nevladnih organizacij član medresorske delovne skupine. Zaključuje se dokument, predstavljen je Državnemu zboru. Jaz nisem imel ravno občutka, da nobeden ni bil povabljen k sodelovanju ali pa … da smo dobivali kritične ali pa malo manj kritične besede, ampak še enkrat, to jaz zavračam, da nevladne organizacije niso bile povabljene k sodelovanju, nenazadnje nasprotno, imeli so svojega člana v obeh, tako v integracijski kot migracijski medresorski delovni skupini. Naj tudi nenazadnje povem, da se integracijska strategija praktično zaključuje, se finišira, je v zadnjem delu in bo

različni strokovnjaki. Jaz sem bil te razprave zelo vesel in zdi se mi, da je bila dobra, da je bila nenazadnje tudi na nek način vključujoča. Nenazadnje pa je migracijska integracijska strategija vseeno dokument, ki je živ, to sem poudaril tudi v svojem uvodu tukaj v Državnem zboru, in nekje je treba začeti. Migracijska strategija še vedno velja iz leta 2019, ko jo je takrat vlada Marjana Šarca, integracijska strategija je nova in to bomo pravzaprav sprejeli še v tem mesecu na Vladi, tako kot je bilo tudi načrtovano, in verjamem, da da bo, če bo postala zastarela, če se bodo iskale nove rešitve, da se bo tudi z lahkoto popravila, kajti še vedno govorimo o dokumentu, ki je že integracija, nikoli dokončan proces in verjamem, da smo tukaj vseeno na Ministrstvu za notranje zadeve kot nosilci tega dokumenta

Hvala, podpredsednica. Še enkrat pozdrav vsem! Gospod minister, moje vprašanje bo podobno, kot je bilo od kolega Mojškerca, in sicer: Kdaj lahko pričakujemo razpis za investicije v vrtce, osnovne, srednje šole in športne dvorane? V maju oziroma juniju ste imeli

Tudi v občini Gorenja vas - Poljane smo dobili sredstva za nov vrtec v Poljanah. Mi imamo v naši občini približno tisoč šoloobveznih otrok, imamo praktično drugo, tretjo najbolj rodno občino v Sloveniji, tako da podmladka je hvala bogu veliko. Imamo dve osnovni šoli in tri podružnične, posebej Osnovna šola Poljane, pod katero spada podružnična šola v Javorjah, se pravi podružnična šola v Javorjah je v zelo slabem stanju. stanju. Število učencev se tukaj povečuje, na šoli so tri učilnice, dve učilnici imata ustrezno kvadraturo, ena učilnica pa meri maksimalno 30 kvadratov. Ker imamo na šoli povprečno pet razredov, nam zmanjkata dve učilnici. Zadnja tri leta nam eno učilnico daje v najem domači župnik, učilnica pa se nahaja na 140 m oddaljeni lokaciji, tako da učenci zjutraj skupaj z učiteljico odidejo v župnišče, s seboj pa odnesejo tudi malico. Zaradi kombiniranih oddelkov pouk tedensko v obsegu 35 ur poteka na skupnem hodniku in v telovadnici. Takšno izvajanje je zelo neugodno, saj se hodnik drži skupaj s hodnikom vrtca. Prihod otrok v vrtec, izvajanje dela čistilk, uporaba sanitarij, delo kuharja, vse je oteženo. Računalniške učilnice ni, knjižnica se nahaja na hodniku, telovadnica je prenizka in premajhna. Energetska učinkovitost objekta je zelo slaba, ni zunanje izolacije fasade, ogrevanje je na kurilno olje. Kuhinja šole, v kateri se kuha zajtrk za vrtec za 27 otrok, pripravlja se malica za 58 otrok, pripravlja se kosilo za 70 obrokov, 34 obrokov je popoldanske malice. Shramba je v kleti, do katere je dostop po ozkih in strmih stopnicah. Za strokovni kader je namenjena majhna zbornica, ki to seveda sploh ni. Tam sodelavci nimajo niti svojega stola. Sanitarije so slabe kljub rednemu vzdrževanju. Kuhar in gospodinja nimata svojega prostora. Telovadnica je malo večja učilnica z nizkim stropom. Na občini pripravljamo vse potrebno. Gospod minister, zanima nas: Kdaj bo vlada Roberta Goloba, ki zagovarja javno šolstvo, tako kot ga je prejšnja vlada, pripravila razpis za vsaj 100 milijonov evrov, da se bo lahko Občina Gorenja vas - Poljane

da sploh teče življenje normalno dalje. Drugo pa je, navsezadnje tudi na samih šolah ali pa v občinah, ker se nekateri projekti nekoliko zavlačujejo oziroma ne bodo končani pravočasno, kot je bilo mišljeno. Konkretno je tukaj recimo trenutno ravno 71 takih projektov, za katere vemo, da ne bodo zaključeni letos, ampak od tega je pravzaprav zagotovo 26 projektov, ki se bodo podaljšali v leto 2025. Tu je pač, žal, prišlo tudi do tega, da so bili delno zaradi povečanja cen nekateri stroški večji, zaradi tega tudi občine niso mogle zaključiti pravočasno oziroma ne bi mogle zaključiti do zaključka leta 2023. Za nekatere so pa pač drugi razlogi, da ni bilo

Kot smo že predhodno, preden smo vedeli, da se bo to zgodilo, kar se pač je, obljubili, da bomo leta 2023 dejansko pogledali po slovenskih osnovnih šolah in vrtcih in preverili, kakšno je stanje po posameznih šolah, seveda tudi v sodelovanju z občinami, z ravnatelji šol in vrtcev, da pravzaprav vidimo, kakšne so potrebe teh šol in si bomo na osnovi tega, kakšno stanje bomo zabeležili, tudi planirali ustrezna sredstva.

približno okrog 150 milijonov, ampak seveda je to zdaj pač odvisno od tega, koliko bomo lahko takrat našli v proračunu. Vsekakor pa želimo, da bi našli vsaj toliko ali pa še več sredstev,

katere so tiste šole, ki imajo večje potrebe, katere manjše, tudi glede na to, kakšen je seveda tam prirast, to pomeni, koliko je načrtovano v nekaj letih, da bo večji vpis ali se bo tam tudi zmanjševal, namreč na splošno vemo, da se letos prvič po dolgih letih generalno gledano v osnovnih šolah pojavlja manj otrok, kot jih je bilo prejšnja leta, in to se bo seveda še nadaljevalo.

to bolj občutile, nekatere manj, tako da bomo morali tudi na osnovi tega verjetno planirati, kam bo treba vložiti tista sredstva, ki bodo na razpisu. Hvala lepa.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 zagovornik tega, da se podružničnih šol ne ukinja. Če me spomin ne vara, mislim, da je številka 45 številka ene podružnične šole v Sloveniji, ki ima najmanj otrok.

krajevna skupnost s perspektivo, zraven je smučišče Stari vrh, in želimo si, da ostane krajina obdelana in da ostane podeželje poseljeno.

dana, določi in pač vi morate tam svojim uradnikom naročiti – razpis za šole, vrtce, telovadnice bo v tem letu, se pravi v letu 2024 poskeniramo, da vidimo, kakšno je stanje na terenu, glede na potrebe gremo 2025 razpis in je lahko do leta 2026 zadeva pod streho, za tole boste namenili toliko denarja. Se pravi, sami ste govorili, da bi bilo potrebno od 110 do 150 milijonov evrov

sam izviram iz takega kraja, kjer sem hodil v osnovno šolo, najprej v podružnično in potem šele v centralno in vem, da je to zelo pomembno za kraj. Morda se včasih kaže kot neka, pa ne rečem za vaš kraj, ampak za nekatere druge kraje se pokaže kot nek

bi nekako prej dobili sredstva zato, ker je pač jasno večja potreba in je treba verjetno tudi potem zaradi tega pouk ustrezno prilagoditi v manjše skupine recimo razbiti take skupine, ki so bile že zdaj kot kombinirane in podobno. Torej, čim se poveča število otrok, je seveda treba iskati tudi druge rešitve za pouk. Hvala lepa. Najlepša hvala. Poslanec, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Izvolite. Spomnim se, gospa podpredsednica, ko je, mislim, da v predstavitvi, predsednik Vlade, takrat še mandatar, Robert Golob dejal, da tudi to, da se institucije recimo selijo iz Ljubljane v Novo Gorico, pomeni decentralizacijo, se pravi, kaj šele potem, da gredo stvari na podeželje. Jaz računam, da bi vendarle neka podpora morala biti in če to v sredo izglasujemo, bo seja ravno čez kakšen mesec in pol in bo imel minister verjetno že več podatkov in tudi možnost predstaviti določene stvari. Treba je narediti vse, da podeželje ostane poseljeno in če imajo starši kam za dati svoje otroke, se pravi v vrtce in osnovne šole, srednje so že drugo, potem je zagotovo tudi interes, da ljudje tam ostajajo. Jaz ne rečem, gospod minister, če je zadeva nekje v upadu, se pravi da število rojstev upada, v primeru Javorij pa je zadeva nekako konstantna in gre gor, mislim, da bo letos številka zopet ena izmed višjih, okrog 13, 14. Potencial seveda tukaj je, stanje pa je dejansko izredno slabo. slabo. Enkrat bova, verjamem, dobila tudi termin, da bi si prišli zadevo pogledat. Nenazadnje so se tudi glede telovadnice v Gorenji vasi stvari začele premikati šele takrat, ko je bil ogled v živo. Vam bom pa tukaj dal par slik, saj saj pravim, ko prideš in vidiš, da so otroci tam po hodnikih, povsod nekje se jé, da učitelji nimajo prostora in pa da je vseeno velika volja in energija in da celoten kraj to čaka. Jaz mislim, da si res to zadevo Javorje zaslužijo, pa verjamem, da je še veliko takšnih krajev po Sloveniji. Vsak

so tudi prostori, kjer se potem lahko ti programi izvajajo, in dajmo res usmeriti sredstva tja, kjer je interes. Seveda pa je potrebno, da je vse prej dobro narejeno in pripravljeno, da se potem recimo ne dogajajo takšne stvari, kot se zdaj, pa v veliko primerih niso ne župani ne občine krive, da se zadeve podaljšajo, pride do podražitev, pride do aneksov, vemo, kako je z gradbeno mehanizacijo zdaj v trenutnem času in kako bo še naslednje leto, ko bo treba v enem letu narediti sanacijo. Tako, da predlagam, gospa podpredsednica, da bi opravili razpravo in upam, da bi na tej razpravi vendarle dobili potrditev, da sledi naslednje leto skeniranje stanja po terenu, leta 2025 pa razpis. Najlepša hvala za vaš predlog, in sicer bo o vašem predlogu Državni zbor odločil v sredo, 18. oktobra 2023, v okviru glasovanj.

Zdi se, da se obseg dela na centrih za socialno delo ob že tako veliki kadrovski podhranjenosti nenehno povečuje. V juliju smo sprejeli Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki na centrih za socialno delo predvideva enotno vstopno točko. Tu so še dodatne naloge, s katerimi se obremenjuje zaposlene, časa za socialno delo pa v resnici ni. V preteklih mesecih smo z vaše strani slišali več obljub in načrtov, kako boste tamkajšnje zaposlene razbremenili administrativnega dela. S 1. januarjem 2025 je na centrih za socialno delo predvidena vzpostavitev enotne vstopne točke za ocenjevanje upravičenosti do dolgotrajne oskrbe. Vem, sliši se še daleč, a glede na že tako ali tako velik manko socialnih delavcev, pri čemer se večina njih ravno zaradi znanih delovnih pogojev pogosto odloči za drugačno poklicno pot, je eno leto premalo. Centri za socialno delo vrsto let opozarjajo, da se kadrovska struktura ne veča skladno s povečanim obsegom dela, največje pomanjkanje pa se kaže ravno pri neposrednem socialnem delu z uporabniki. Z novelo Zakona o socialnem varstvu smo sicer vzpostavili pravno podlago za dodeljevanje kadrovskih štipendij za študente, ki se izobražujejo na področju socialnega varstva. A dejstvo je, da to terja svoj čas, preden bodo ti študentje lahko opolnomočili podhranjene centre za socialno delo. Glede na navedeno me zanima: Koliko kadrovskih okrepitev načrtujete v tekočem letu in letu 2024?

Hvala lepa. Hvala za to vprašanje. Kar pravite, je res. Centri za socialno delo so na žalost preobremenjeni, dostikrat tudi s čisto administrativnim delom, tako da je naša politika glede tega sledeča. Letos jih bomo okrepili, se pravi, s 1. decembrom letošnjega leta bo na centrih za socialno delo zaposlenih 18 ljudi več, po eden na vsako enoto, z izjemo mariborske in ljubljanske, kjer bosta zaposlena dva dodatna kadra. Potem pa v letu 2024 načrtujemo vzpostavljanje enotne vstopne točke, ki bo šla z roko v roki s tem, da smo skupnosti CSD naročili, naj povedo, katere administrativne naloge bi se lahko prenesle ali poenostavile ali odpravile in tako naprej, glede na to, da dobijo enotno vstopno točko, ki bo nova obremenitev. Pride pa z enotno vstopno točko po obstoječem kadrovskem načrtu s 1. 1. 2025 tudi 87 novih kadrov. Ta enotna vstopna točka bo postavljena na 16 lokacijah, kjer bodo lahko ljudje dostopali do informacij in pa konec koncev do storitev dolgotrajne

Hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovani minister! Razne interesne dejavnosti so sestavni del šolskega učnega programa, ki dijakom omogočajo razširjanje in poglabljanje znanja, osebnostno rast in razvoj. Namen je mladim širiti horizont in pokazati, da pridobivanje znanja ni vezano zgolj samo na šolo. Srednješolski programi v okviru interesnih dejavnosti nudijo določeno število ur vsebin po prosti izbiri dijakov. Obvezne interesne vsebine izvede šola, za izvedbo izbirnih vsebin pa lahko šola izbere tudi zunanje izvajalce. Dijaki lahko torej prostoizbirne vsebine opravijo v ustanovah izven šole. To so raznovrstne aktivnosti – gledališki, glasbeni, filmski abonmaji, sodelovanje v plesnih šolah, pevskih zborih, dramskih skupinah, športnih dejavnostih, razna tekmovanja, tečaji tujih jezikov, tečaj računalništva, prostovoljno delo in tako naprej. Več izobraževalnih ustanov, ki te programe izvajajo, pa je med dejavnosti po prosti izbiri pretihotapilo tudi nekaj, kar sem ne sodi. Tako na primer Šolski center Kranj in Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma med dejavnosti po prosti izbiri navajata tudi verouk. To je v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije, kajti država in verske skupnosti so po 7. členu Ustave ločene. Zanima me, gospod minister: Zakaj Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje dopušča, da šole verouk priznavajo kot opravljeno dejavnost po prosti izbiri dijaka? Poleg tega obstaja v Republiki Sloveniji 65 cerkva in verskih skupnosti, ki so enakopravne. Zanima me: Zakaj se potem kot šolska dejavnost ne priznava tudi udeležba v drugih verskih skupnostih, na primer v hinduistični skupnosti ali Hare Krišna

Seveda, obvezne izbirne vsebine so dejansko sestavni del gimnazijskih programov, interesne dejavnosti pa poklicnih in strokovnih srednješolskih programov.

pouk. Te obvezne izbirne vsebine oziroma interesne dejavnosti, odvisno od šole, v kateri smo, so za dijake v določenem delu obvezne, v določenem pa jih lahko tudi sami izberejo.

glasbena šola, vključenost v neke vadbene dejavnosti, tudi tečaj prve pomoči, tečaj poznavanja cestnoprometnih predpisov in druge, ki so tukaj kar zelo pestre. Šola je seveda pedagoško in organizacijsko odgovorna za izvedbo in praviloma mora z letnim delovnim načrtom določiti, katere dejavnosti se bodo lahko priznale To pomeni, da šola po lastni presoji in odgovornosti dijaku prizna opravljanje dejavnosti, tudi če jih ni opravil v sami organizaciji oziroma na pobudo šole, ampak na način, da seveda upošteva zakon in zahteve izobraževalnega programa. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 72. členu določa, da v javnih vrtcih in šolah ni dovoljena konfesionalna dejavnost, ki obsega, če naštejem, prvo je verouk ali konfesionalni pouk religije s ciljem vzgajati za to religijo. Drugič je to pouk, pri katerem o vsebinah, učbenikih, izobraževanjih učiteljev in primernosti posameznega učitelja za poučevanje odloča verska skupnost. In tretjič, če je to nek organiziran religiozni obred. Torej, to troje ne sme biti po zakonu. Izbirne vsebine, ki sem jih omenil, to je obvezna izbirna vsebina oziroma interesna dejavnost, je seveda lahko izvajana izven, ampak ker v Sloveniji velja avtonomija šolskega prostora in načelo ločitve države in verskih skupnosti, potem priznavanje verouka v javni šoli ni možno kot del obveznosti, ki izhaja iz izobraževalnega programa. Seveda, če pogledamo kršitve, ki se dogajajo v zvezi z 72. členom v zadnjih dveh letih, nimamo nobenih

Torej, o verah in verstvih in njihovem pomenu in vplivu na družbo se v slovenskem javnem izobraževalnem sistemu otroci naučijo pri predmetu verstva in etika v osnovni šoli ter predmetu sociologija v srednji šoli. Verouk kot del opravljenih šolskih aktivnosti torej pomeni neko organizirano indoktrinacijo v versko skupnost, in to tisto, ki pogosto tudi poziva k nestrpnosti do žensk, do LGBT oseb, nekih manjšin in tako dalje. In to znanje, pridobljeno pri verouku, so katoliške dogme osebnostne lastnosti, ki jih pridiga, to so ponižnost, poslušnost, nestrpnost. To ne pomeni osebnostne rasti ali pridobivanja znanj, kar je definicija teh interesnih dejavnosti. Ali menite, da je v 21. stoletju sprejemljivo, da se verouk priznava kot del opravljenih šolskih aktivnosti? Pravite, da lahko šola po lastni presoji tudi nekaj presoja,

res, šola lahko nekaj [naredi] po lastni presoji, ampak vsekakor mora biti to v skladu z zakonom. Torej, zakon eksplicitno pravi, da to ni možno, to pomeni, da verouk ne more biti del neke obvezne izbirne vsebine ali pa nekih interesnih dejavnosti, čeprav je to na izbiro. Izbira mora biti v skladu z zakonom in to seveda absolutno ne more biti. Torej, mi smo seveda povprašali tudi inšpektorat in zaenkrat, kot sem omenil, v zadnjih dveh letih tega nismo zaznali, ampak seveda, to vprašanje smo takoj predali inšpektoratu in se bo to preverilo, ker enostavno to ni mogoče, torej po zakonu ni možno. Vemo, da je veliko stvari, ki jih dijaki v srednjih šolah lahko izbirajo, to so razne dejavnosti, razne športne dejavnosti, tudi druge dejavnosti, razni tečaji in tako naprej, vemo pa, da ravno to, kar je eksplicitno zapisano v 72. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, to ni dovoljeno, tega torej absolutno ni možno priznavati kot obvezno izbirno vsebino oziroma interesno dejavnost. Hvala lepa. Najlepša hvala. Poslanka, želite postopkovno? Ne želite. Ministricam in ministrom se zahvaljujem za podane odgovore. S tem prekinjam 1. točko dnevnega reda, ki jo bomo nadaljevali v sredo, 18. oktobra 2023, ko bo Državni zbor v okviru glasovanj odločal o predlaganih sklepih. Prekinjam tudi 13. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri. Lep dan! Nasvidenje. Hvala